Pitam želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog ova dva zakon? Da. Učinit će to ministar unutarnjih poslova, gospodin Ranko Ostojić. Izvolite. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Štovane gospođe i gospodo saborske zastupnice i zastupnici. Nekoliko samo uvodnih riječi vezano za prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosnim provjerama. Naime, Zakon o sigurnosnim provjerama propisao je da se temeljna sigurnosna provjera provodi za osobe koje se imenuju ili su imenovane na dužnost. Te sigurnosne provjere podijeljene su u tri stupnja: prvi, drugi i treći stupanj i na temelju takvih sigurnosnih provjera može se pristupat klasificiranim podacima koji su također označeni sa vrlo tajno, tajno i povjerljivo. Sigurnosna provjera prvog stupnja koja se radi na temelju upitnika za sigurnosnu provjeru, nadalje taj postupak ima ostvarivanje uvida u javne izvore, službene evidencije, zbirke podataka, nadležne sigurnosno-obavještajnih agencija, drugih državnih i javnih tijela, zatim ostvarivanje evidencije zbirke osobnih podataka, poslovnu i drugu službenu dokumentaciju, zatim obavezni razgovor sa provjeravanom osobom, razgovor sa osobama koje kandidat za sigurnosnu provjeru označe kao referentne osobe, razgovor sa drugim osobama za koje procijeni nadležna sigurnosno-obavještajna agencija koja provodi postupak sigurnosne provjere. Moram napomenut da prema odredbi članka 20. Zakona o sigurnosnim provjerama također predviđeno je da ravnatelj sigurnosno-obavještajne agencije može primijeniti i mjeru tajnog prikupljanja podataka prema osobi za koju se provjera provodi. provjere koja se izvrši, koja naravno mora biti odrađena, može se primijenit čak i poligrafsko ispitivanje osobe radi provjere podataka koji su naznačeni u upitniku. To dosadašnje rješenje koje smo imali o sigurnosno-obavještajnom provjeravanju ima više praktičnih problema. Naime, osobe koje se izaberu na dužnost ili su imenovane od strane Vlade Republike Hrvatske i dobile povjerenje kako predsjednika Vlade i ministara naknadno budu sigurnosno provjeravani od strane sigurnosno-obavještajne agencije na temelju upitnika moraju pristati i na sve ove vrste provjera koje uključuju njihove životne navike, stavove, od navršene 18. godine života do dana provjere, razgovor sigurnosno-obavještajne agencije s drugim osobama i propitkivanje o istima, mogućnost traženja da se podvrgnu poligrafskom ispitivanju i mjeru tajnog prikupljanja podataka o istima. Nakon toga kad se i završi ta sigurnosno-obavještajna provjera to se dostavlja čelniku tijela koji je može uvažit, odnosno na temelju iste se postavit. Nije nužno da takvu zapreku onaj onaj koji je zatražio sigurnosnu provjeru odnosno po zakonu na ovaj način kako je riješeno po automatizmu da se to mora napravit. Također, u trenucima koji se događaju kad trebate daleko veći broj imenovanih osoba koje traju otprilike minimalno 30 do 35 dana je minimum za ostvarenje ovoga, a to opterećuje značajno sustav i te sigurnosne provjere na kraju dovode do toga da bi ljudi mogli pristupati tim dokumentima za koje najčešće iste i ne dobivaju. Iz tog razloga je predloženo da se promijeni Zakon o sigurnosnim provjerama u ovom dijelu, a to je da se ista provjera napravi i da se odradi provjera provjera svakog imenovanog dužnosnika, ali temeljem metodologije za sigurnosnu provjeru trećeg stupnja. Ona isključuje ovaj dio koji sam govorio o propitkivanju, poligrafu, mjera tajnog prikupljanja podataka i slično. Ona se radi uvidom u evidencije i temeljem istoga bi dužnosnik koji je imenovan bio u prilici da pristupa takvim dokumentima. Moram odmah napomenuti da nema ni govora o snižavanju kriterija za sigurnosne provjere za osobe koje trebaju pristupat NATO standardima ili takvim dokumentima. Za njih ostaje ista obaveza, bez obzira o kome se radilo i takav certifikat mogu dobit samo temeljem sigurnosne provjere prvog stupnja. U prijedlogu zakona moram napomenuti da postupak koji se radi i dalje predviđa mogućnost da čelnik tijela može zatražiti temeljnu sigurnosnu provjeru, prema tome taj dio se izjednačava što se tiče osoba sa onim dužnosnicima koji do sada su imali znači ja ću reći sad nisu morali ići na provjeru. Širi se krug onih koji su imenovani ili na dužnost ili se imenuju, inače bi bio zakočen kompletan postupak, a vjerujemo da provjera koja se radi temeljem kriterija za provjeru trećeg stupnja je sasvim dovoljna za provjeru svake osobe koja se imenuje. S tim u vezi je i izmjena odnosno prijedlog izmjene Zakona o tajnosti podataka u kojima naravno pristup klasificiranim podacima možete imati samo ukoliko imate certifikat i sve navedene osobe kao što su saborski zastupnici, ministri, državni tajnici iz svog djelokruga, moram napomenuti, iz svog djelokruga rada mogu pristupati klasificiranim podacima, ali se svi moraju obavezati na potpis, odnosno na dokument koji Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost izdaje i na temelju tog papira se obavezuju da poznaju obavezu zaštite tajnosti podataka kojemu pristupaju. Time bi riješili situaciju svih ovih sigurnosnih provjera za dužnosnike, to je ispalo skoro 1000 ljudi, bar u ovome prvome valu opterećenje ovog sustava sa svim kompliciranim postupcima, a postigli bi upravo isti efekt koji je napravljen. Ja ne bih posebno dodavao uz ovo idu još tisuće ljudi koji su već sigurnosno provjeravani, naravno u sustavima koji su vezani za USKOK, za sva ona tijela. Možda ne bi bilo loše i da ovakvu praksu koja naravno bi trebala biti primijenjena od sada jer dosada je bilo pitanje certifikata nešto što nije bila prigoda niti način na temelju kojega se odlučivalo hoće li netko postati ili neće ministar ili određen na drugoj poziciji. Napominjem, nema snižavanja kriterija jer se sve ovo može postići na isti način. I mislim da stvar treba promatrati na način da koje službe sa kojima raspolažu mogu biti dovoljne da se onome tko zatraži sigurnosnu provjeru da prilika da ocijeni da li ta osoba ima zapreku ili nema bez poligrafskog testiranja koje je predviđeno bez tajnih mjera prisluškivanja koje se odnose na ne samo prisluškivanja nego svih ostalih na koje netko mora pristati da bi dobio certifikat. Da ne spominjem razgovore sa susjedima i sve ono što iziskuje ozbiljno vrijeme i angažman službe. Evo toliko za ovo, hvala. Zahvaljujem ministre na uvodnom obrazloženju. Otvaram raspravu. Prvi se prijavio Klub zastupnika HDZ-a, kolega Miroslav Tuđman. Izvolite. Hvala i vama. Ja bih ovu raspravu počeo sa dva primjera. Prije desetak godina imali smo prilike čitati u novinama kako je američki predsjednik imenovao veleposlanika čini mi se za Izrael, ali taj veleposlanik nije dobio certifikat za rad sa tajnim dokumentnima, klasificiranim dokumentima i nije mogao otići na svoj posao. Drugi primjer je ono što i danas traje u američkom Kongresu i Senatu i Velikoj Britaniji npr. da članovi Odbora za intelligence, odnosno ili ono što mi zovemo nacionalna sigurnost, ne izglasava Parlament, Kongres niti Senat nego se predsjednici klubova dogovaraju tko će biti članovi tih odbora zato što moraju proći provjeru. S druge pak strane oni koji imaju taj certifikat mogu, imaju pristup i operativnim podacima na način ali tako da predstavnici izvještajne zajednice koji izvješćuju mogu reći zastupnicima koji nemaju certifikat da napuste prostoriju jer nemaju pristup tome. Što se radi kod nas sa ovim izmjenama, dopunama zakona? Prvo, znači nema, ne samo da nema provjere za najviše dužnosnike nego se taj krug dužnosnika još i proširio. S druge pak strane kaže se za one pomoćnike ministra od pomoćnika ministra do ravnatelja agencija do sudaca svih sudova, do glasnogovornika Vlade za njih također nema provjere osim ako ako čelnik te institucije ne zatraži provjeru. Ako nema provjere nema zapravo niti certifikata za rad sa tim dokumentima. To je u suprotnosti sa potpisanim već ugovorima koje je Hrvatska potpisala ne samo sa NATO-om nego i sa EU, odnosno sa svim ovim drugim službama, od Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova imaju obveze i rade sa tim klasificiranim dokumentima. Vrlo je dvojbena teza predlagača da tu neće doći do promjene naprosto zato što se stvara rupa u zakonu. Kaže se za ove dužnosnike za koje će se tražiti provjera primjenjivat će se provjera 3. stupnja. Drugim riječima ti dužnosnici dobit će standard, dobit će certifikat pa prema tome moći će raditi sa tim dokumentima. To s jedne strane ako će tome biti tako onda će to biti izvrtanje, odnosno nepridržavanje propisa koji su već potpisani sa međunarodnim partnerima, a s druge strane očigledno je da se uvodi dvostruki standard. Uvodi se dvostruki standard prema našim vlastitim podacima koje klasificiramo kao tajno i vrlo tajno u odnosu na dokumente koji dolaze preko NATO-a ili EU. Mislim da vam ministar isto tako može potvrditi, a kao i ovi drugi iz Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost i Zavoda za sigurnost informacijskih sustava da je razina zaštite podataka koje idemo po NATO-vom standardu daleko veća nego zaštite naših zaštite naših klasificiranih dokumenata i podataka. Ne znam da li vas uopće to interesira, ali niti Vlada, niti većina ministarstava nemaju Certifikat o sigurnosti informacijskih sustava što bi po zakonu trebali imati. Prema tome, koje su sve posljedice ovakvoga prijedloga zakona. S jedne strane sustav nadzora koji je uspostavljen preko ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost, naprosto će se početi urušavati. Zato što ured više neće imati mogućnosti, ni te mogućnosti da oduzima certifikate onima koji ne postupaju korektno sa dokumentima, klasificiranim dokumentima. To ide toliko daleko da se zapravo stavlja na volju pojedinih dužnosnika da li će uopće uključiti određen broj ljudi koji rade sa tim dokumentima u taj krug koji koji trebaju voditi računa o klasificiranim podacima. Prema tome, to je jedan veliki korak o uspostavi sustava, unatrag u uspostavi sustava informacijske sigurnosti. A ima jednu drugu neželjenu političku posljedicu, a to je pitanje ko će se iz nadležnih službi iz nadležnih institucija usuditi staviti pod upit povjerenje dužnosnika i svih onih koji koji imaju doticaj sa klasificiranim podacima, ako to operativne, ako Naprosto, jer se tvrdi i to je u obrazloženju na odboru rečenu, ne pitanje povjerenja. Ako je neko dobio povjerenje na izborima, ako je neko dobio povjerenje u Saboru, ako je neko dobio povjerenje u Vladi, ne dolazi u obzir da taj bude podvrgnut još i dodatnim provjerama. ovdje, da se stvara ovdje jedna fama, da se ne računa o tome da je danas informacija jedan od osnovnih instrumenata nacionalne moći. Prema tome, da je informacija na neki način nekada i važnija od novca ili sličnih vrijednosti. Prema tome, da je pitanje sigurnosti, informacijske sigurnosti jedno od ključnih pitanja stabilnosti i razvoja društva. Međutim, imamo ovdje i još jedan, znate ovdje se opravdava, između ostalog čuli smo da je ministar rekao dvije stvari koje su dosta upitne, dosta upitne. Rečeno je da ovakvu provjeru treba proći još skoro 1000 ljudi. Čuli smo početkom saziva ovoga Sabora da će biti samo novih, nekih 100, 200 i nešto dužnosnika, sad se radi već o 1000. I čuli smo da nema snižavanja kriterija. A rečeno je otvoreno idemo samo na ovaj treći stupanj provjere, ne i prethodne stupnjeve. Nažalost, u političkom smislu to je na neki način logično od onoga što smo, što slušamo ovih 6 mjeseci u Saboru. Negdje na početku, na samom početku zasjedanja ovoga Sabora rečeno je da nisu potrebni javni natječaji za upravne nadzorne odbore, da nas ne interesiraju kvalifikacije ljudi, jer mi želimo imati ljude od povjerenja na tim mjestima. S ovim zakonom ide se korak dalje u tome i doslovno se kaže, ljude od povjerenja koje mi postavljamo naprosto zakonski nećemo, zakonski nećemo provjeravati, odnosno formuliramo zakon da ne mogu biti provjeravani. To je nažalost veliki korak unatrag u odnosu na postojeće zakone, u odnosnu na situaciju cure informacije, da cure informacije, ne ono što se želi reći od nekakvih službenika ili djelatnika, nego prvenstveno od primarnih korisnika. A da se sankcioniranjem tih klasificiranih informacija naprosto ne događa, odnosno vrlo malo se u tom smislu poduzima. To doduše moramo reći nije nije stanje samo ovih zadnjih 6 mjeseci, nego je to jedna dugogodišnja praksa u našem društvu. Iz svih ovih razloga klub HDZ-a nema osnove podržati prijedlog ovoga zakona. Hvala. Zahvaljujem. U ime kluba HDSSB-a kolega Dražen Đurović. Izvolite. Hvala i vama. iz obrazloženja kako je napisano, a i sadašnjeg obrazloženja ministra. Mi zaključujemo zapravo da do toga dolazi iz jednostavno, iz nemogućnosti protuobavještajnog sektora Republike Hrvatske da obavi zapravo one sigurnosne provjere u onom opsegu koje su bile zadane i definirane tim zakonom. Posebno u svjetlu toga da su proširili krug dužnosnika na koje se te provjere odnose. U koliko je tome tako, onda u svakom slučaju će i odgovornost za eventualne propuste koje će nastati posljedicom izmjena ovih zakona ići na račun onoga i onome ko preuzima i odgovornost za ovakav, za Možda treba onda jasno reći, evo naš taj protuobavještajni sustav jednostavno ne može, pod kapacitiran je, nema resurse, ne može uspješno, zapravo provesti ovakve opsežne provjere tog broja državnih dužnosnika koje bi trebao prema sadašnjem zakonskom okviru. Na neki način plašiti sa poligrafom, možda nije najozbiljnije jel ne znam, ili možda ministar zna koliko je državnih dužnosnika do sada bilo na poligrafu u okviru provjera, sigurnosnih prvog stupnja. A mislim da ih nije bilo puno. Prema tome, mislim da poligrafom se ne treba tu odveč zanimati. mi ćemo načelno biti suzdržani, nećemo biti protiv. Dakle, ukoliko je vaša procjena ministre da u ovom trenutku taj sektor to ne može učiniti jednostavno, popustiti razinu tih sigurnosnih provjera na nižu mi ćemo eto preuzmite odgovornost, izglasujte to tako. Mi ćemo biti suzdržani. ono što nas više zabrinjava kad je riječ o tom protuobavještajnom cijelom sektoru i civilnom i vojnom to su one što su zapravo one činjenice koje su se događale u prethodnom vremenu i ono što je zapravo ostalo, što je ostalo visiti u zraku što taj sektor i taj sustav zapravo, na koji način je provodio ili provodi svoju zadaću zapravo koja mu je zadana. Dakle, sigurnosne provjere svakako nisu temeljna zadaća tog cijelog sustava. Dakle, i sami znamo da su srpski teroristi najtraženiji, sa najtraženijih tjeralica šetali gradom Zagrebom, slobodno živjeli gradom Zagrebom godinama, da su na kraju odrubljivane glave u gradu Zagrebu, da su bili ti obračuni. Dakle, to je bio onaj dio poslova koji je upravo pripadao tom sektoru. I koliko ih još danas ima problem sa putovnicama, sa stotinama ili tisućama putovnica i njihovim preuzimanjem i distribucijom, čitavim kriminalnim organizacijama je također bio zadaća protu obavještajnog sektora i MUP-a koja očito nije bila odrađena u proteklim godinama. Druga važna pojava s kojom smo također bili suočeni, to bi bila formirana dakle jedna široko razgranata korupcijska hobotnica u vrhu državne vlasti koja je godinama funkcionirala, u kojoj su očito mnogi ako nisu u njoj sudjelovali znali. Izgleda da za nju jedino protu obavještajni sektor Republike Hrvatske koji ima zadaću branjenja nacionalnog interesa i nacionalnog suvereniteta Republike Hrvatske nije bio dovoljno obaviješten niti je sudjelovao na bilo koji način u prevenciji toga. Također treća pojava koja nas također zabrinjava kad je riječ o radu tog čitavog sektora to je činjenica što najviši javni i državni dužnosnici odlaze u razne neslužbene privatne i nejavne posjete u razna veleposlanstva stranih država akreditiranih u Republici Hrvatskoj bez ikakvih službenih povoda, bez ikakvih zapisa o tim događajima, pa se ponekad pitamo na koji način i zašto ti ljudi posjećuju ta veleposlanstva i koje su teme tih radnih sastanaka sa tim veleposlanicima s obzirom da su bilješke o nekim od tih sastanaka se pojavile među bilješkama, onim brojnim bilješkama koje su izišle preko Wikileaksa. Mislimo da su to puno značajnije teme ukupno rad tog cijelog sektora od razine sigurnosnih provjera državnih dužnosnika. Te ćemo stoga, kažem biti suzdržani glede ovoga. Dakle, ako je vaša procjena da u ovom trenutku su kapaciteti takvi, kad službe ne mogu provesti tu razinu sigurnosnih provjera, eto preuzmite odgovornost, izglasujte to a mi ćemo se suzdržati. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi se javio kolega Josip Đakić. Izvolite kolega. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo pred nama je Zakon o izmjeni Zakona o tajnosti podataka kao i Zakon o sigurnosnim provjerama. moje prvo pitanje u ovom sazivu Sabora je bilo da li su učinjene provjere za dužnosnike koji su imenovani na mjesta ministara, zamjenika ministara, pomoćnika ministara, ravnatelja, pa u kasnijem slijedu i onih koji su postali šefovi kabineta, Vlade, ministarstava, zaposleni bez natječaja i vidjelo se je da to iako je to zakonska obaveza, iako je to standard koji smo uskladili sa europskim zakonodavstvom, iako je to nužda ona danas postaje bezvrijedna stvar. Ona postaje još jedan dio na koji se olako gleda i s kojim se olako raspolaže i mijenja bez pravog sagledavanja stvari koje su objektivne. Jer korištenje vrlo tajnih ili državnih tajnih podataka sigurno ne može biti dostupno svima i ne može biti u rukama onih koji bi to zloupotrijebili i koji bi s tim podacima manipulirali ili radili nekakve razmjene bez dozvole, suglasnosti i bez znanja onih koji se moraju brinuti o državnoj sigurnosti. Ovim proširenjem na pristup klasificiranim podacima, da bez certifikata mogu to raditi širi krug ljudi koji su navedeni u ovom Konačnom prijedlogu zakona o tajnosti podataka siguran sam da do dana današnjega nisu i oni koji barataju i koji koriste podatke nisu prošli provjere jer nije nitko ni tražio. Odgovor premijera je bio da i ne zna zapravo o tome da je nužnost i potreba za dužnosnike koji se imenuju da Vlada pribavi sigurnosnu provjeru. Ona je činjenica kao što je ministar rekao u najkraćem roku moguća u 30 dana. Za toliko ljudi sigurno da treba i veliki kapacitet i agencije i službi koje bi to obavile. Naime, ovim zakonom sigurno omogućavamo da ponovo bude imenovan na neku dužnost onaj koji je već u sudskom postupku kažnjen, onaj koji je zlouporabio svoj potpis kao građanin, a postao je dužnosnik zadužujući se bez reda reda i granica, ne priznajući ta svoja dugovanja, a danas postoje jedan od dužnosnika ili ravnatelja ili državnih tajnika ili kako se više zovu funkcije koje su uspostavljene po novom sustavu i koristi sve dostupne informacije o svim građanima u Republici Hrvatskoj, a sam je taj koji nije radio kako treba. Zbog toga su sigurnosne provjere te koje trebaju biti za dužnosnike učinjene pravovremeno prije njihovog imenovanja da se ne bi događali propusti kao što su bili do sada. sada. Usput ću pitati ministra unutarnjih poslova da li je Vlada pribavila za sve dužnosnike koji su imenovani kao što zakon nalaže provjeru za sve ministre, njihove zamjenike, pomoćnike za sve ravnatelje, da li to imate do sada u Vladi i da li je to za sve pozitivno riješeno? Da li one koje imaju mrlje i koji ne mogu proći sigurnosnu provjeru da li ih kanite razriješiti dužnosti? To su pitanja koja tek sada nakon 6 mjeseci vladavine pokušavate obezvrijediti, a ona su uskladba sa europskim zakonodavstvom, sa europskom pravnom stečevinom još jedan korak da ponovno kršimo ono što smo već donijeli, potpisali, uskladili, što smo radili kako treba za dužnosnike na najvišem nivou jer za njih stvarno treba i odgovornost ali i bez obzira na potporu građana koju su dobili na listama uvijek ima onih koji prođu na nečije drugo ime a kasnije postanu dužnosnici i bez provjere, kada dolaze do informacija i raspolažu sustavima i mogućnostima da prate te građane koji su čestiti i pošteni i zlorabe svoj položaj ponovno, kasno je kada se uhvati sa prstima u pekmezu, govoriti da eto dogodio se propust pa nismo učinili dobru provjeru ili učinio se propust, nismo je uopće učinili pravovremeno i prije imenovanja. Vjerujem da u ovim izmjenama i dopunama zakona nije se mislilo olako dati mogućnost bez certifikata za pristup klasificiranim podacima imaju svi oni koji čak i nisu izabrani od narod nego su imenovani po osobnim procjenama i prijateljstvima da li ministara, predsjednika Vlade, da su zaposleni bez natječaja i da njihove reference ne odgovaraju stvarnim potrebama koja su za ta radna mjesta. Stoga sigurnosni sustav RH ovim izmjenama Zakona o tajnosti podataka kao i o sigurnosnim provjerama sigurno se obezvrjeđuje i stavlja se na niži stupanj sigurnosti za sve one dužnosnike koji su imenovani. Pa tako se dogodilo da prvostupanjske presude ne znače ništa za današnju Vladu jer ona može imenovati i člana uprave i zamjenika ministrice ili direktora javnog poduzeća koji već ima prvostupanjsku presudu. To je nedopustivo i to se ne može u normalnom sustavu koji je odgovoran prema svojim građanima dogoditi. To se ne može danas ispraviti ni ovakvim izmjenama Zakona o sigurnosnim provjerama kao i Zakona o tajnosti podataka. To se ne može zamagliti više jer to je već propušteno. Propušteno je u prvih mjesec dana u prvim imenovanjima i zapošljavanjem. To je propušteno i bez povratka. Ne može se popraviti. Šteta je već učinjena, sustav je već narušen, a ovo je samo legitimitet za takvo ponašanje koje kroz Zakon o tajnosti podataka kao i o blažoj sigurnosnoj provjeri kao i osobnim potpisom na dostupnost podataka samo dao legitimitet takovim propustima koji su učinjeni u samim počecima konstituiranja nove državne vlasti. vlasti. … ne zanima šteta i samim onima koji su tako odlučivali učinjena je s onim dužnosnicima koji danas obnašaju dužnost i samo su predmet sumnje da na tako visokim položajima ne mogu biti bez provjere sa onim što im je krimen na leđima da nisu časno i pošteno radili do sada. teško mogu podržati ovakve izmjene i dopune zakona jer one su u suprotnosti sa onim što smo potpisali sa Europskom komisijom, što smo uskladili sa europskim zakonodavstvom i što je pravna stečevina Europe bit ću protiv donošenja ovakvog zakona. Hvala. Na vaše izlaganje imamo jednu repliku, javio se kolega Draženo Pandek. Izvolite. **Pandek, Draženko (SDP)** Zahvaljujem. Uvaženi kolega zastupnik je izrazio zabrinutost da na nečije ime će ljudi doći na odgovorne dužnosti a da nisu prošli sigurnosne provjere. Pa ja bih podsjetio da su sigurnosne provjere prošli ljudi koji su na svoje ime dobili izbore poput gospodina Sanadera bivšeg predsjednika vlade, poput gospodina Berislava Rončevića, poput gospodina Barišića, poput gospodina POlančeca, poput gospodina Čobankovića sve bivši ministri. Oni su svi prošli sigurnosne provjere ali očito te sigurnosne provjere nisu puno pomogle. I ljudi koji su sklapali ugovore u Hrvatskim cestama sa … Media-om prošli su sigurnosne provjere. Očito da nešto poslije nije štimalo. Znači nije toliko stvar u tim sigurnosnim provjerama premda je bilo elemenata i prije u sigurnosnim provjerama kada smo gledali da imovina pojedinih dužnosnika nikako ne odgovara onome što su oni stekli svojim radom za vrijeme službovanja u državnoj službi, ono što su stekli da ne odgovara njihovoj imovini. Očito da te sigurnosne provjere također nisu to pokazale niti su puno pomogle. Dakle, mislim da nije bit u sigurnosnim provjerama bit je u funkcioniranju pravne države koja nadam se da će početi konačno funkcionirati i da nikom neće pasti na pamet da i uz sigurnosne provjere i bez sigurnosnih provjera više se upušta u takve stvari. Zahvaljujem. Zahvaljujem Odgovor na repliku kolega Josip Đakić. Izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Pa evo gospodine zastupniče kolega, moramo biti svjesni da zastupnici ne prolaze sigurnosne provjere, a iz redova zastupnika se imenuju ministri pa ni oni ne prolaze sigurnosne provjere ali njihovi zamjenici, njihovi pomoćnici, ravnatelji, državni tajnici, šefovi kabineta, glasnogovornici, oni su nužni da budu provjereni kako ne bi doveli u nelagodu kao Ferenčak HNS-ovce, kao Kalambura SDP-ovce i ako hoćete dalje za koje još nije za spominjati imena mogao bi i to. A rade odgovoran posao na vrlo odgovornim dužnostima, a peglali su kartice bez reda i nisu to htjeli priznat. I do danas nisu vratili te novce koje su uzeli bankama ili nisu vratili kredite pa i takvi obavljaju dužnosti. O tome isto moramo govoriti, da, to je krimen i grijeh, kao što je Sanaderov i Barišićev, jednako tako je Ferenčakov i Kalamburin. Ali da se to ne bi događao, nužnost je raditi onako kako to govori zakonodavstva Europske unije, kako smo ga uskladili i što je pravna stečevina treba biti poštivana u svim segmentima da se ne bi dogodilo i ponovilo. Hvala. Sljedeća za raspravu javila se kolegica Ana Lovrin. Izvolite kolegice. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Pa evo zanimljivo, primjećujem na ovom displeju da o jednom tako važnom zakonu za državu koji se iz osobito važnih državnih razloga donosi po hitnom postupku baš nitko od vladajućih nema ništa za reći pa ni objasnit nama i općoj javnosti zašto je baš važno donijet ovaj zakon, zašto je on za državu dobar i nužan da se tako brzo donese. Gospodin ministar je uvodno istaknuo i povezao ova dva zakona nabrajajući koje vrste sigurnosnih provjera postoje, koji su stupnjevi tih sigurnosnih provjera i tko ih mora proći i u Zakoni o tajnosti tajnosti podataka koji je to krug ljudi koji bez certifikata ima dostup svim podacima i onim vrlo povjerljivim, vrlo tajnim, tajnim i povjerljivim. Dakle sukus svega je sljedeći, da se izmjenama Zakona o sigurnosnim provjerama utvrđuje da sada sigurnosna provjera za osobe koje se imenuju ili su imenovane na dužnost nije obvezna. Čuli smo, da to pojasnimo javnosti, da je to otprilike kako je rekao ministar 1000 ljudi, dakle dobro smo čuli, 1000 dužnosnika danas u sustavu državne uprave ima po riječima ministra. Krajem 12. mjeseca prošle godine donosili smo zakone o sustavu državne uprave, organizaciji države kojim se reklo da se ukidaju državni tajnici zato jer je nagomilan broj državnih dužnosnika, da će se on novim ustrojem smanjit. Mi smo tada to osporavali i rekli da će doći do povećanja broja državnih dužnosnika, naravno da ste nam govorili da to nije istina. Ali evo danas smo čuli, SOA je pretrpana poslovima i morala bi provest provjere za 1000 ljudi kako kaže ministar. Toliko ljudi je na državnom proračunu i sa dužnosničkim plaćama. O čemu se radi? Radi se o tome da po dosadašnjem zakonu su osobe koje se imenuju ili su imenovane na dužnost morale prolazit sigurnosnu provjeru i to temeljnu sigurnosnu provjeru. Još uvijek dakle ostaje u zakonu da to moraju proći i osobe koje se imenuju za rukovodeće državne službenike i osobe u sigurnosno-obavještajnom sustavu i osobe u specijaliziranim tijelima za suzbijanje kriminala i korupcije i osobe u tijelima i objektima od posebnog značenja itd., dakle za jedan niz osoba. Ali glavna distinkcija i glavni razlog je u obrazloženju, čitam iz obrazloženja ovog zakona, da kaže provedbom postojećeg zakona, dakle to postojeće zakonodavno rješenje kaže može izazvati više problema u praktičnoj primjeni. I sad čitam obrazloženje, da osobe koje su izabrane na dužnost i imenovane od Vlade Republike Hrvatske jer su dobile povjerenje predsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministara naknadno zamislite budu sigurnosno provjeravani. Pa kao da je to dragi Bog rekao dobili ste moje povjerenje pa sad više nitko tu ne treba ništa gledati. A gospodinu predsjedniku Vlade i ministrima se možda ne bi dogodili gafovi kakvi su im se dogodili da su imali sigurnosne provjere i da je bio provođen dosadašnji zakon. Jer napominjem, mi tek govorimo o prijedlogu izmjena zakona, a po sadašnjem zakonu su te osobe koje su imenovane na dužnosti morale proći provjeru pa se onda ne bi premijer čudio kada bi imenovao na određene dužnosti osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak, protiv kojih je podignuta optužnica. Ne bi se čudom čudio da je namjeravao imenovati ili imenovao osobe koje imaju prvostupanjsku osuđujuću presudu za zlouporabe položaja položaja i sad da ne nabrajam, bilo je tu toga još, ali ne bi se dovodio u takve neugodne situacije da poslije mora govorit nisam znao ili da sam to znao ja bih drugačije jer bi imao sigurnosnu provjeru koja bi mu podatke o tome dala. Dakle, sada tih sigurnosnih provjera nije bilo. Ja ne znam da li je možda u pokušaju provedbe važećeg zakon utvrđeno da dobar broj od tih 1000 ljudi koliko je sad rečeno da ima državnih dužnosnika možda ne bi zadovoljio uvjete sigurnosne provjere pa bi onda morali ostat neimenovani pa je bilo jednostavnije promijenit zakon i reći da se time nećemo baviti. Još jedan apsurd ovog zakona. Kaže da ti koji se imenuju na državne dužnosti ne idu na sigurnosnu provjeru, ali idu ako zatraži čelnik. Pa i ako zatraži čelnik onda će oni ići na sigurnosnu provjeru trećega stupnja. Sigurnosna provjera trećega stupnja je predviđena za sve one ljude koji u svom djelokrugu poslova imaju pristup tajnim podacima koji su označeni sa stupnjem povjerljivo, dakle trećim stupnjem. I sad zanimljivo, osobe koje su imenovane na rukovodeće službeničke dužnosti, a napominjem to su osobe koje su ipak prošle javni natječaj i koje ipak moraju bit primljene sukladno recimo Zakonu o državnim službenicima pa neće moći biti primljene na posao ako se protiv njih vodi kazneni postupak. One će morat prolazit provjeru prvog stupnja, a ovi viši dužnosnici ako bude provjera ona će bit samo trećeg stupnja, dakle provjerit će ih se do stupnja tajnosti povjerljivo, ali će prema drugom zakonu, prema Zakonu o izmjeni Zakona o tajnosti podataka time dobit pristup svim podacima i onima najzaštićenijima. Gdje je tu logika, ja je zaista ne razumijem. Napominjem, situacija je takva da tisuću ljudi kako je rekao ministar, koje danas netko, Vlada ili ministar pokaže prstom da će Marko Marković bit imenovan na dužnosničko mjesto, on neće proći nikakav javni natječaj, neće imati u tom javnom natječaju nikakve uvjete da ne smije biti recimo kažnjavan, da ne smije se protiv njega voditi kazneni postupak već će zato što je netko tako važan kao premijer ili ministar na njega upro prstom cijela će mu država vjerovati, moći će imati pristup svim podacima bez obzira što je i kako radio, ponašao se, bio kažnjavan, vodio se protiv njega kazneni postupak. On će to moći eto zato jer je dobio povjerenje premijera, a premijer neće pojma imati što je on prije radio nego će se onda čudom čuditi kad to možda mediji otkriju. I još nešto, sada će pravo bez certifikata uvida u najzaštićenije dokumente državne u okviru svojih poslova osim dosadašnjeg kruga, a dosada je to imao samo saborski zastupnik, ministar, državni tajnik Središnjeg državnog ureda, dakle ne svi državni tajnici ne onih 80 državnih tajnika samo državni tajnik Središnjeg državnog ureda, sudac i Glavni državni odvjetnik po novom prijedlogu pristup takvim podacima bez certifikata, bez ikakve provjere imat će kao što je ministar rekao tisuću ljudi koji su danas državni dužnosnici, danas državni dužnosnici, suci, Glavni državni odvjetnik, zamjenici Glavnog državnog odvjetnika, ravnatelj USKOK-a, zamjenici ravnatelja USKOK-a. Ne dvojim o ovome, dakle mislim da u dosadašnjem zakonu nije bilo dobro riješeno u odnosu na suce, odnosno državne odvjetnike i tu molim ministra da mi objasni koja je ovo logika jer mislim da biste sami trebali ići amandmanom da ukoliko ovaj zakon izglasate u ovom prijedlogu, ali ako određujete da suci imaju pristup bez certifikata o klasificiranim podacima onda bi svakako morali zbirnu imenicu staviti pa reći suci i državni odvjetnici jer po ovakvome prijedlogu će vam recimo neki pomoćnik ministra ili recimo ravnatelj Državne upravne organizacije imati neograničeni pristup svim tajnim, klasificiranim dokumentima, ali recimo Županijski državni odvjetnik ili Općinski državni odvjetnik u obavljanju svoga posla neće imati pristup. I tu zaista ne vidim logiku. Prema tome, ako ste rekli suci, a to znači i sudac za prekršaje, onda ne vidim razloga da kažete i državni odvjetnici. Jer u slučaju državnih odvjetnika to zadržavate na razini samo Glavnog državnog odvjetnika i čelnika i zamjenika čelnika USKOK-a, a suci ne. Evo, stoga ja neću podržati ovaj zakon jer mislim da se sasvim na neki način važni državni poslovi, važni podaci koji su bitni za sigurnost države otvaraju bez ikakvih kriterija jednom vrlo, vrlo širokom krugu ljudi koji ne prolaze ama baš nikakvu provjeru

primijetili da ukidanjem državnih tajnika povećao se broj pomoćnika i pomoćnika pomoćnicima i zamjenika ravnatelja pa tako ovlasti za uvid u dokumente koji su klasificirani imat će i zamjenik Glavnog tajnika Vlade RH, ravnatelji državnih upravnih organizacija, glasnogovornik Vlade RH, državni dužnosnici postaju i oni i vjerojatno njihovi zamjenici i tako redom u tom nizu. Svi će oni biti u mogućnosti da imaju uvid u ono što po svemu sudeći nije i ne treba biti u njihovim rukama. S druge strane gomilanje ovih dužnosnika na tisuću i više govori o tome da su pod velikim zvonom i bubnjanjem razrješavali državne tajnike koje je isto praksa u većini europskih zemalja imenujući i donoseći i pomoćnike. Rekli su da će time smanjiti trošak za plaće, međutim povećanjem koeficijenta otišlo je, plaće su otišle puno na veći nivo tako da u državnom sustavu uprave ima toliko tih dužnosnika sa povećanom plaćom da više i nema dovoljno novaca za plaću koja je predviđena bila proračunom. Sve govori o tome da gomilanjem dužnosnika, povećanjem njihovih troškova pa onda i davanjem mogućnosti da budu oni u mogućnosti da raspolažu sigurnosnim dokumentima i klasificiranim dokumentima dolazimo do svih apsurda koji ovu državu sigurno neće izvući iz ove teške krize, a upravljajući kao ravnatelj i određenim upravnim organizacijama su oni koji će naknadno biti provjereni i bit će vjerojatno pod navodnicima "čisti" jer su riješili svoje tegobe, dugovanja i sudske ovrhe zbog kojih je i Zakon o ovrhama ovrhama odgođen kao i javni ovrhovoditelji su stavljeni van funkcije kako ne bi kod tih dužnosnika došli na izvršenje. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala kolega, vrijeme. Imamo odgovor na vašu repliku, zastupnica Ana Lovrin.

ajde da kažem natezali oko brojeva. Ja sam tvrdila da će se povećati broj dužnosnika, tada sam ja izračunala to negdje do 180, 170 mislila sam da je to kraj u odnosu na onih 80 državnih tajnika prije toga. Ministar Mrsić me razuvjeravao, tražio je da se to zapiše itd. Evo sad čujemo od drugog ministra da je njih tisuću. Ali još nešto gore, gledajte nonsensa ti državni dužnosnici kojih je tisuću nemaju nikakav certifikat, nikakvu provjeru, ne idu na javni natječaj, prstom se pokaže tko će biti taj neki državni dužnosnik jer je nečija nečija osoba od povjerenja pa da ne nabrajam je li kum, prijatelj ili što drugo, ali ovaj drugi, druga razina rukovodećih državnih službenika, dakle koji su na nižem položaju i u poslu će rjeđe dolaziti u doticaj u potrebu da vrše uvid u te tajne podatke, dakle oni moraju proći i provjeru 1. stupnja, moraju ići na javni natječaj, provjeru javnog natječaja itd. Dakle, jedini kriterij zašto ovih prvih 1000 ne mora ići jest eto to da su dobili povjerenje predsjednika Vlade RH i ministara. I bilo bi strašno da nakon toga što dobiju to povjerenje da se netko usuđuje uopće ići provjeravati nešto u odnosu na te osobe. To bi bilo blasfemično u odnosu na gospodina premijera. Evo, to je problem. Dakle, kad kaže predsjednik Vlade ili ministar dalje se više ništa ne propituje i ništa se o tome nema više razgovarat. razgovarat. Dakle, to je glavni kriterij. Ali vidio da bi za premijera bilo pametnije da tomu nije tako, jer se on ne bi trebao pred javnosti crvenit i povlačit svoje odluke Sljedeći za raspravu prijavio se potpredsjednik Tomislav Čuljak. Izvolite kolega. **Čuljak, Tomislav (HDZ)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, ministre, kolegice i kolege. U U svom obrazloženju Vlada Republike Hrvatske, a i ministar Ostojić, kao razlog ovih izmjena ova dva Zakona o sigurnosnim provjerama i Zakona o tajnosti podataka, kao jedan od razloga navodi pojednostavljenje provođenja sigurnosne provjere za osobe koje se imenuje na dužnosti. Odnosno potrebu što jednostavnijeg postupka imenovanja tih osoba. Isto tako navodi kao razloga da se nepotrebno ne opterećuje sigurnosni sustav, nepotrebnim provjerama. A ja ću reći da je pitanje da li su te provjere, na ovakav način nepotrebne. Posebno želim naglasiti da se novim izmjenama Zakona o sigurnosnim provjerama, kojim bi se umjesto dosadašnje temeljne provjere i razine 1. stupnja radila temeljna provjera 3. stupnja. Kojom se ne vrši provjera materijalno-financijskog stanja i eventualnih zloupotreba. Već se isključivo kroz evidencije državnih tijela utvrđuje da li je osoba kažnjavana ili se protiv iste vodi kazneni postupak. Sa sigurnosnog aspekta je nedostatna i manjkava, jer se državnim dužnosnicima povjeravaju velike ovlasti u upravljanju državnom imovinom, kao i u smislu korištenja nacionalnih i međunarodnih klasificiranih podataka koji su od značaja za nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske. Naime, može se dogoditi da će na državnu dužnosti biti imenovana ili je već imenovana osoba koja se bavi različitim aktivnostima. Različitim aktivnostima koje su sigurnosni rizik i mogu biti sigurnosne zapreke za izdavanje jedne ovako temeljne provjere. I pitam što će se dogoditi ako se naknadno, državni dužnosnik koji se imenuje na određenu visoku dužnost, ako se naknadno utvrdi da je ta osoba, evo zbog različitih zlouporaba u ranijem periodu i dođe se do spoznaja da je ta osoba se bavila nedozvoljenim aktivnostima. Što će se dogoditi i ko će preuzeti taj rizik. U ovom slučaju to je Vlada Republike Hrvatske, a naravno ne sigurnosni sustav koji je na ovaj način onemogućen da napravi jednu cjelovitu sigurnosnu provjeru. Isto tako ministar je rekao da se opterećuje sigurnosni sustav, a ja bih rekao koliko je meni poznato, čini mi se da se godišnje napravi oko 5 tisuća sigurnosnih provjera. Pa i brojka od 200, 300, 400 ili 500 novih provjera ne bi bila nikakav problem za službe. Sigurnosni sustav je stabilan, sigurnosni sustav je sposoban napraviti i ove provjere, bez obzira za sve dužnosnike, a uvjeren sam da bi tada i zapravo Vlada bila vjerodostojnija. Ja se nadam da cilj ove izmjene Zakona o sigurnosnoj provjeri nije prije svega u namjeri da se državnim dužnosnicima iz Kukuriku koalicije ne provjera materijalno i financijsko stanje i način na koji su imovinu stekli. Te zapravo na ovaj način izbjegavaju postupak provjere i utvrđivanje sigurnosnih činjenica koje se Zakonom o sigurnosnoj provjeri smatraju zaprekom i sigurnosnim rizikom za imenovanje na državne funkcije. A to su uživanje opijata, sklonost hazardu, alkoholizmu, odavanju klasificiranih podataka neovlaštenim osobama itd., kontakti sa stranim službama. Naravno, da treba spomenuti i činjenicu da je Republika Hrvatska potpisala brojne ugovore sa zemljama Europske unije i NATO-a. I ovaj Hrvatski sabor je potvrđivao te ugovore koji nas obvezuju na zaštitu klasificiranih podataka. Evo jedno je pitanje koje ovdje već bilo postavljeno, pitanje je da li su svi dužnosnici koji su do sada imenovani, da li je za sve dužnosnike koji su imenovani na određene dužnosti, da li je za njih sve zatražen, zatražen certifikat i da li svi imaju certifikat, oni koji trebaju imati. imati. Da li svi ministri imaju certifikate, da li svi zamjenici i pomoćnici ministara imaju certifikate, oni koji imaju i doticaj sa određenim klasificiranim podacima, a da to ne bi mogli imati na ovakav način. Evo ja se pridružujem svima onima koji su u raspravi izrazili sumnju u opravdanost izmjene ova dva zakona i naravno neću podržati donošenje ova dva zakona na ovakav način. Hvala lijepo. Hvala i vama. Sljedeći za raspravu javio se zastupnik Tomislav Ivić. Izvolite kolega. **Ivić, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ministre, kolegice i kolegice. I ja isto kao i moji kolege iz kluba neću podržati izmjene ova dva zakona. I to iz argumentacije kao što su to i reli moji kolege. Držim apsolutno neprihvatljivim činjenicu da se kriteriji za provjere, na ovaj način kroz izmjene zakona, umjesto da se postrožavaju, postrožavaju, oni budu puno blaži. Mislim da bi biti svakome interes, da ako se neko odlučio baviti državnim poslovima i biti državni dužnosnik. Mora biti spreman na to da će biti predmet jedne temeljite sigurnosne provjere, i to nije ni zadiranje u privatnost, to nije ni policijska država. To je nužnost da bi se izbjeglo ono što se vrlo često puta događalo. Da na odgovorene državničke i državne dužnosti budu imenovani ljudi koji to ničim ne zaslužuju, a posebno ne onim što su u svom dotadašnjem životu radili. Činjenica je da umjesto sigurnosne provjere prvog stupnja se izmjenom zakona predlaže sigurnosna provjera trećeg stupnja koja je bitno blaža, koja se ne odnosi na provjeru materijalno-financijskog stanja onoga za koga se vrši provjera već se ona provodi isključivo evidencije državnih tijela i gdje se utvrđuje da li je osoba kažnjavana ili se protiv iste osobe vodi kazneni postupak. Ja mislim da to uistinu nije dovoljno, nego kao što sam rekao da netko tko aspirira biti ministar, državni tajnik, odnosno zamjenik ministra, pomoćnik ministra mora biti spreman na jednu temeljitu provjeru gdje će se provjeriti sve ono što je bitno za obnašanje dužnosti. Nadam se kao što je rekao potpredsjednik gospodin Čuljak da se ovo ne radi zbog toga da se dužnosnici iz Kukuriku koalicije da im se ne bi provjeravalo financijsko stanje i način na koji su imovinu stekli, da se ne izbjegava postupak provjere i utvrđivanje sigurnih činjenica koje se Zakonom o sigurnosnoj provjeri smatraju zaprekom i sigurnosnim rizikom za imenovanje na državnu funkciju. I dakle, držim da nije dobro da uvjete provjere znatno ublažavamo umjesto da oni budu kao što sam rekao stroži i da posebice vodimo računa o tome da osobe koje će biti imenovane na državne dužnosti budu uistinu časne i poštene osobe. Hvala lijepo. I sljedeći za raspravu javio se zastupnik Boro Grubišić. Izvolite kolega. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Naime, ova dva zakonska prijedloga, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o tajnosti podataka i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosnim provjerama imaju zajedno zapravo rekao bih jednu poveznicu koja se koja se sastoji u tome da je proširen krug onih korisnika koji mogu pristupiti klasificiranim podacima za razliku od ranijih zakona i ranijih mogućnosti. S obzirom na to čini se opet s druge strane da je zbog toga u neku ruku smanjena razina, dakle provjere, sigurnosne provjere određenih dužnosnika iz prvog onog stupnja na tzv. treći stupanj. Još je nešto zanimljivo u ovome. Netko je već govorio, ali bih napomenuo da se provjera, sigurnosna provjera može vršiti na zahtjev predsjednika Vlade ili već kojega tijela i to za dužnosnike koji su već imenovani. Zanimljivo je upravo ta konstatacija. Dakle, netko tko je već izabran, dakle nije vršena sigurnosna provjera, pa tek naknadno se može izvršiti na zahtjev predsjednika Vlade sigurnosna provjera. Kad je već netko imenovan kako onda objasniti ili što učiniti ako ta sigurnosna provjera u tom slučaju kada je zatražena bude ocijenjena negativnom ocjenom. Dakle, upravo ono što je kažem opet ovdje spominjano da se ne bi događale stvari koje su se donekle u nekoliko navrata već dogodile. Tako da kao što i osobno što je i klub HDSSB-a već izrekao malo smo suzdržani po pitanju ova dva zakona. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. Imamo i jednu repliku na vaše izlaganje kolega Draženko Pandek, izvolite. Zahvaljujem. Pa vi ste postavili retoričko pitanje zašto je bitno da sigurnosna provjera može i naknadno biti napravljena. Pa mislim da je to upravo izuzetno bitno. Netko može doći da i nema nikakve crne mrlje na svom dosjeu, hajmo tako reći. Ali kasnije u tijeku rada se pokaže što smo imali na žalost u povijesti bliskoj prilike za vidjeti da mu se imovina naglo uveća, da je očito da je bio upleten u nekakve nečasne radnje i jasno je vidljivo da postoji potreba možda sigurnosnom provjerom nakon stupanja na dužnost. Dakle i u tom periodu kad netko vrši dužnost potrebno je očito uvažiti potrebu da se može provjeriti njegov rad što je radio od stupanja na dužnost ili od nekog kasnijeg perioda do točke kad treba provjeriti to što je radio. Dakle, radi se uglavnom po meni o tim dužnosnicima koji jesu sad imenovani politički 120 i nešto. Naravno, ali i onima koji su imenovani kao pravosudni dužnosnici i koji se biraju na natječaju koja ovlast se jasno objavljuje u Narodnim novinama. Dakle, nema govora da ne bi bili birani natječaju. Za njih postoji potreba budući da su oni imenovani i doživotno, postoji sigurno ukoliko okolnosti pokažu u vezi njih da je potrebno provjeriti sigurnosnu provjeru ukoliko neki sudac naglo poveća svoju imovinu sigurno da postoji potreba da se ta sigurnosna provjera napravi. Zahvaljujem. Hvala. Imamo odgovor na repliku, zastupnik Boro Grubišić. Izvolite kolega. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Kolega, možda ste odabrali možda krive primjere. Ja nemam ništa protiv toga da se provjere poglavito provjera imovine. Pa i vi i ja i svi mi pišemo, popunjavamo obrasce prilikom ulaska evo recimo za zastupnika našu imovinu. Prema tome, nije stvar sigurnosno-obavještajnih službi da provjeravaju imovinu. Pa imate od DORH-a pa do policije i svih ostalih, dakle oni koji, sigurnosno-obavještajne službe se imaju baviti puno pametnijim i važnijim poslovima kao što su stvari kako nam ulaze srpski kriminalci ovdje i tko ide u veleposlanstva itd. Ja tako shvaćam sigurnosno-obavještajne poslove. A provjera nečije imovine imaju tijela koja su sasvim druga i koja mogu bez ikakvih problema provjeriti nečiju imovinu, stanje nečije imovine itd. Zahvaljujem. Završno obraćanje, ministar. Gospodine Ostojić izvolite. dame i gospodo saborske zastupnice i zastupnici. Ja ću nekoliko stvari odgovoriti koji su naravno bili u raspravi i počet ću sa ovih 1000 ljudi. Sad moram to pročitati, a to je naravno da se ne radi o 1000 državnih dužnosnika jer je to netočan podatak a vi saborski zastupnici dobro znate da postoji Zakon o državnim dužnosnicima, zna se točno tko su ti ljudi i tko su na tim mjestima. Znači, svi oni koji temeljem toga obavljaju tu dužnost. Ali dobro je znati da se temeljna sigurnosna provjera radi za osobe koje se imenuju ili imenovane na dužnost, osobe koje se imenuju ili imenovane na rukovodeće državne službenike znači svi rukovodeći državni službenici, osobe koje se primaju na rad ili rade u tijelima sigurnosno-obavještajnog sustava RH, osobe koje se osobe koje se primaju na rad ili rade u specijaliziranim tijelima za suzbijanje organiziranog kriminala i korupcije, osobe koje se primaju za rad ili radnim tijelima objektima, postrojenjima od posebnoga značaja, osobe koje se primaju na rad na poslovima tjelesnog i tehničkog osiguranja štićenih osoba, odgovorne osobe u pravnim osobama, čelnike, zaposlenike diplomatsko konzularnih predstavništva da ne nabrajam dalje, to je sve regulirano zakonom koji kaže na koga se odnosi temeljna sigurnosna provjera. nisam rekao niti je točno da postoji tisuću državnih dužnosnika, ja sam rekao da je sustav preopterećen jer ima tisuće provjera koje mora napraviti u istome trenutku, a ono što je istina ponavljanje istih i ažuriranje istih je obaveza koja radi Sigurnosno-obavještajna agencija. Uostalom i gospodin Čuljak je rekao za cca 200 do 300 prema tome mogli bi sada se igrati s tim brojkama ali mislim da je intencija puno važnija, da državni dužnosnici ne ostaju bez sigurnosne provjere ukoliko to traži čelnik tijela ali bez nepotrebnih provjeravanja na način koji ne prolazite ni vi isto tako. Znači pitanje certifikata vrlo je bitno da svi moraju potpisati papir i da odavanje službene tajne ostaje kazneno djelo i obaveza svakog jednako tako i za premijera i za predsjednika, jednako tako za saborske zastupnike i za svakog onog koji je izuzet iz sigurnosne provjere. To se ne rješava certifikatom, to se rješava poštivanjem zakona i ne odavanjem službene tajne odnosno pristup dokumentima. To je ono što moram istaći i krivo je govoriti da to što netko ima certifikat da smo onda riješili pitanje eventualnog odavanja služene tajne to nije istina. Time se zapravo dopušta pristup određenom broju određenome nivou klasificiranih podataka i isto pravilo je kao što je primjer bio iznesen iz bio iznesen iz SAD možda je bolje i naše konkretne primjere. Znači vi svi saborski zastupnici ukoliko se tako donese odluka temeljem poslovnika sjedit ćete na zatvorenoj sjednici radi toga što se u tom trenutku razgovara o o dokumentima koji nisu dostupni javnosti. Sjednica bi bila zatvorena i to upravo na način da neće nitko izaći van jer svi potpisujete izjavu o tome da ste upoznati sa tim da ne možete odavati podatke o tome što vam je bilo dostupno. Također oko dijelova zakona koji su propisani, konkretno što je gospodin Grubišić govorio oko dužnosnika, imenovanja i samog postupka. Naime, inzistiranje na tome jesu li ministri provjereni ili nisu, ja ću odmah podsjetiti da smo od 10.siječnja 2008.godine imali konstituiranje Hrvatskog sabora, 11.siječnja je bila formirana Vlada RH. Ja se nadam da je svima jasno da taj jedan dan nisu provjereni nitko od ministara, nitko od onih koji su stupili stupili na dužnost i nije bez razloga stavljen onog koji se imenuje imenovan ili imenuje upravo iz razloga što taj postupak i traje. Da to nije ni garancija uostalom najbolje vidimo i kroz situaciju koju su spominjali saborski zastupnici, a to je da sam certifikat i pristup dokumentima sužava krug, to je točno. Mi imamo ozbiljan problem također oko klasifikacije dokumenata, a to je da su brojni dokumenti pa i oni koji apsolutno po nikakvim NATO standardima ili EU standardima ne bi trebali biti označi tajno. Takvih kod NATO-a je samo 2 do 4% sa najvišim stupnjem tajnosti, kod nas i nabavka cipela u MORH-u se označava sa vrlo povjerljivo pa nitko nema pravo pristupa pa nam se onda i dogodi da onda u Saboru imamo ova pitanja konkretno što je bilo vezano za Izvješće o radu Sigurnosno-obavještajne agencije i drugih sigurnosno-obavještajnih agencija. Ja ću samo podsjetiti da je to upravo u ingerenciji Hrvatskog sabora i da je za to nadležan Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost koji razmatra i usvaja izvješća svih sigurnosno-obavještajnih agencija što rade kroz svoja godišnja izvješća, a vi svi kao saborski zastupnici usvajate i proračun za njihov rad. Oko provjere moram reći nije točno da nje nema. Isti podaci koji su javnosti dostupni, a to znači pitanje sudskih presuda uopće nije pitanje da vam za to treba SOA, to su javni podaci. Podaci koji su iz evidencije o tome kolika je čija imovina itd. naravno da se to nalazi upravo u točki 22 da sigurnosna provjera trećeg stupnja se odnosi na evidencije i zbirne osobne podatke poslovnu, drugu službenu dokumentaciju koju pravni subjekti dužni su voditi sukladno zakonu. Prema tome, neću spominjati više od OIB-a valjda je to dovoljno reći da je to podatak koji u svakom slučaju prolaz bez kažem poligrafa, bez mjera tajnog prikupljanja podataka, bez razgovora sa susjedima, bez onoga što vjerujem da i vi kao saborski zastupnici koliko god ste spremni ući u politiku vjerojatno bi i sami postavili pitanje jeli to potrebno i da idemo na ograničavanje ljudskih prava svakoga pa i svih dužnosnika u onoj mjeri koliko je to potrebno da se zaštiti pristup dokumentima odnosno državnim tajnama koje su označene stupnjem klasificiranosti. Znači nema nikakvog urušavanja sustava. Taj sustav funkcionira Ured vijeća za nacionalnu sigurnost. Također moram reći da po postojećem zakonu koji se često spominjao i nalaze se u postupanju oko izdavanje certifikata za informacijsku sigurnost ima sve detalje i netočan je podatak da on oduzima certifikate. To se može drugačije govoriti, a to je da utvrđivanje postupka utvrđivanje postupka sigurnosne provjere se može obnavljati. Ja bih još naveo da pitanje curenja podataka koje je ovdje uz put spomenuto, takve podatke moram reći o tome da kod nekoga tko eventualno obavlja ovu dužnost znači da je certificiran i da od njega izlaze takvi podaci mislim da bi bilo puno bolje držat se onoga da imamo konkretne primjere koji su se dogodili kao i pitanje putovnica i svega ostaloga upravo zahvaljujući djelovanje i informacijama sustava gdje je pitanje nakon dugog niza godina

ugrožavao zaista racionalnu sigurnost, a to je da netko može doći do takvih dokumenata. Kao što sam i najavio, ta je stvar realizirana i nalazi se pred nadležnim institucijama za suđenje. Ja bih još rekao da pitanje vjerodostojnosti i pitanje toga hoće li netko obavljat svoj posao ili neće prije svega leži na osobnoj odgovornosti da u pristupu dokumentima se mora postupat na način da je to dokument koji je dostupan onome da bi mogao u svom djelokrugu rada to ovdje piše, radi svoj posao i da ga obavezuje čuvanje te iste službene tajne. Sve ovo drugo što je spominjano oko pristupa moram na kraju naravno reći da sam i naglasio to u uvodnom izlaganju da nema rušenja standarda prema Europska uniji ili NATO-u iz jednostavnog razloga što za takav certifikat da bi mogli pristupat takvim dokumentima vrlo su rijetki u državi koji tome pristupaju. Ali da bi takav certifikat morali imat mora se proći upravo provjera prvoga stupnja, znači sve ono što je navedeno u ovom papiru. Evo toliko. Hvala. Hvala ministre. Imamo na vaše izlaganje dva ispravka netočnog navoda. Prva se javila kolegica Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepa. Pa gospodin ministar je rekao netočno da nije točno da sigurnosne provjere nema jer su svi ti podaci javno dostupni. Točno je da sigurnosne provjere nema jer ona nije obvezna. A čitam zakon, kaže da se sigurnosna provjera provodi uvidom u javne izvore, službene evidencije, ostvarivanje uvida u evidenciji, zbirka osobnih podataka, razgovorom itd., a po potrebi i pribavljanjem, tajnim pribavljanjem podataka. Točno je da su te evidencije javne i dostupne, ali ne postoji obveza ni tijela ni onoga koji imenuje da izvrši uvid u te javne evidencije, a obvezom sigurnosne provjere je postojala obveza da nadležno tijelo izvrši te uvide. I jednako tako nije točno da su državni podaci zaštićeni time što postoji kazneno djelo kazneno djelo za odavanje tih podataka, jer kad dođe do kaznenog progona onda su ti podaci već otkriveni i šteta za državu je nastala. Dakle bitno je da budu uvjeti da se smanji mogućnost odavanja važnih podataka. Prvo, da li nam je potrebno ograničavanje ljudskih prava. Ovdje se provjere rade sa ove potrebe vezano za kompetencije za rad sa klasificiranim dokumentima, a ne sve što je ministar S druge strane, rečeno je ako imamo certifikat onda možemo misliti da smo riješili pitanje odavanja državne tajne. Sustav tih certifikata omogućava drugim institucijama, nadležnim institucijama da pokrenu postupak odgovornosti za curenje podataka što se s ovim zakonom anulira. I treće, da nema rušenja standarda NATO-a, ovdje samo stoji izjava ministra da će taj standard se održati jer ovaj zakon omogućava da se izbjegne da se provjerom razine trećeg stupnja omogući da netko dođe to certifikata za prvu Hvala. Ovime smo završili. Zaključujem raspravu.